narodne banke za 2011.godinu HNB podnijela je ovo izvješće na temelju članka 62. Zakona o HNB. Prijedlog akata primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije, državni proračun. Da li predstavnik predlagatelja, pozdravljam viceguvernera Relju Martića. Izvolite. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo. Evo, ja ću u nekoliko minuta pokušat sažet ono bitno što je dešavalo se u 2011. godini na području monetarne politike o čemu iscrpno piše godišnje izvješće. tu monetarnu politiku u 2011. godini ja bih ipak stavio i radi diskusije, a koje se povremeno razbuktavaju o samom karakteru monetarne politike u malo širi vremenski kontekst. On se može podijeliti u 2 bitna različita razdoblja s početkom krize na kraju 2008. godini kao jasnom razdjelnicom. U godinama prije izbijanja krize Hrvatska je imala stabilan i solidan rast bruto domaćeg proizvoda, međutim on je bio dugoročno neodrživ, bez obzira na krizu koju je izbila u financijskom svijetu on je bio dugoročno neodrživ, jer se temeljio na domaćoj potrošnji koja se opet temeljila na inozemnom zaduživanju. Središnja banka je u tom razdoblju upozoravala na opasnosti ovakvih kretanja i nastojala ih je usporiti nizom restriktivnih mjera, htjelo se destimulirati i obuzdati inozemno zaduživanje banaka i rast domaćih kredita, te ublažiti aprecijacijske pritiske na domaću valutu. Dakle, monetarna politika je djelovala jasno kontraciklički. Trpeći često zbog svojih restriktivnih mjera u to doba i oštre kritike, međutim tim kontracikličkim djelovanjem postupno je oformila i vrlo visoke financijske pričuve kako u bankama tako i u Središnjoj banci koje su se pokazale ključnim stabilizacijskim faktorom pri suočavanju našeg financijskog sustava sa radikalno promijenjenim uvjetima poslovanja nakon izbijanja krize. Kada je kriza u jesen 2008. godine izbila situacija se u vrlo kratkom roku drastično promijenila. Došlo je do prekida dotada vrlo izdašnog i jeftinog priljeva inozemnog kapitala. Financijska tržišta su se općenito zatvorila posebno prema visoko zaduženim zemljama sa visokim deficitima poput Hrvatske kojima je preko noći bilo znatno otežano novo zaduživanje po prihvatljivim uvjetima. Tada je HNB promptno promijenila i karakter monetarne politike te je u vrlo kratkom roku praktički iz relativne relativne restriktivnosti prešla u jednu otvorenu ekspanzivnost ukidajući sve mjere destimuliranja inozemnog zaduživanja i kreditne ekspanzije i oslobađajući ogromna i kunska i devizna sredstva. To je omogućilo financiranje države u tim prvim trenucima, spriječilo je kreditnu kontrakciju koja bi inače uslijedila nakon izbijanja krize i isto tako bankovni sustav je zahvaljujući tome ostao stabilan, a eksterna likvidnost zemlje sačuvana. Od tada pa do danas praktički gruba računica pokazuje da je promjenama instrumenata monetarne politike Središnja banka ukupno oslobodila preko 46 milijardi kuna što u kunama što u devizama i da je još dodatno otkupom deviza na tržištu dodatno kreirala 12 milijardi kuna. u 2011. godini Središnja banka je nastavila sa politikom vrlo visoke likvidnosti nastojeći poticajno utjecati na rast i uvjete financiranja radi bržeg oporavka domaćeg gospodarstva. Tako je krajem prvog tromjesečja prošle godine spuštena stopa minimalno potrebnih deviznih potraživanja sa 20% na 17% čime je bankama oslobođeno 860 milijuna eura što je u protuvrijednosti oko 6 milijardi kuna. I još je tokom godine neto otkupom deviza dodatno kreirala 4 milijarde kuna. Zahvaljujući tome monetarna politika nije dakle utjecala na usporavanje kreditnog rasta ali je na to usporavanje koje se zaista i desilo djelovao pad potražnje za kreditima privatnog sektora, … poslovne neizvjesnosti i izostanak investicija. Dapače, monetarna politika je djelovala kao što sam rekao poticajno povećavajući ponudu likvidnosti pa je i pored navedenih negativnih čimbenika na strani potražnje rast kredita banaka u 2011. s obzirom na okolnosti bio razmjerno razmjerno visok. Naime, iako je iznosio ukupno 5,5%, odnosno 3,8% ako se isključi i eliminira utjecaj tečaja rast kredita poduzećima je iznosi 10,6%, odnosno 9,1% bez stečaja dok su krediti stanovništvu stagnirali. Relativno najbrži rast 15,5% ostvarili su krediti državi i kada bih govorio u apsolutnim iznosima to je taj prirast, novi prirast kredita državi je iznosio blizu 8 milijardi, poduzećima oko 12 milijardi i oko 1 milijarda stanovništvu. Identičan obrazac kretanja bio je realiziran i godinu dana ranije u 2010. godini i tada su plasmani državi relativno najbrže rasli za oko 15%, plasmani privatnom sektoru oko 7%, dok su plasmani stanovništvu stagnirali. Neto domaća aktiva je ukupno u prošloj godini u bankovnom sustavu porasla za 9,9%, a na strani pasive najširi monetarni agregat tzv. ukupna likvidna sredstva ili M4 skraćeno kako tehnički nazivamo taj agregat porasla je za samo 3,5%. Drugim riječima niti domaća štednja niti novi devizni izvori nisu bili i ne bi bili dovoljni za ostvareni rast neto domaće aktive i razlika je de facto bila financirana padom neto devizne aktive na ukupnoj strani aktivnih pozicija što je u principu i odraz željene ekspanzivnosti monetarne politike i odraz onih promijenjenih instrumenata, odnosno dakle i to pokazuje da je najjači efekt na povećanu likvidnost i povećavanje neto domaće aktive imao utjecaj ona odluka o smanjenju stope minimalnih deviznih likvidnosti sa 20 na 17%. U strukturi M4 pak dakle sa pasivne strane najuočljivije je snažno smanjenje deviznih kvazi novčanih depozita posebno deviznih depozita poduzeća, kvazi depozita poduzeća, dakle oročenih i to je smanjenje iznosilo oko 24% dok su takvi depoziti stanovništva stagnirali. Ukupni kvazi novac je porastao za 2,4%, a novčana masa za 7,5%. Kakva je bila likvidnost financijskog sustava jasno pokazuju i kamatne stope koje su vladale na prekonoćne kredite, na međubankovnom tržištu novca i koje su se kretale uglavnom tokom cijele godine ispod ili oko 1% na godišnjoj razini. Kamatne stope banaka također su se bile nastavile iz 2010.polako smanjivati, posebno tokom prve polovice godine uslijed daljnjeg smanjivanja, i regulatornih regulatornih troškova, i ekspanzivne monetarne politike. Međutim, zaoštravanje dužničke krize u inozemstvu, posebno u Grčkoj, ali i u ostalim perifernim zemljama i pojačana neizvjesnost i vanjska i unutrašnja krajem 2011. godine snažno su povećale spredove nad hrvatske obveznice, i premiju na rizik, te su zaustavile i donekle čak promijenile ta, tu tendenciju smanjivanja aktivnih, ali i pasivnih kamatnih stopa. Na ta je kretanja kamatnih stopa utjecao, osim tog spomenutog pogoršanja financijskih uvjeta na inozemnim tržištima, te pogoršanja uvjeta financiranja i od banaka, majki, zbog vlastitih problema u matičnim državama. Dakle, na to kretanje utjecao i daljnji rast loših kredita u aktivi hrvatskih banaka. Naime, kao posljedica te produžene krize u realnom sektoru udio loših kredita očekivano je porastao sa 11,2% na kraju 2010. godine na 12,4% na kraju prošle godine, a pri tome udio loših kredita danim trgovačkim društvima porastao na čak 20%, a kod stanovništva je dosegao 8,6%. Što se tiče realnih kretanja, podaci o komponentama BDP-a pokazuju da je jedan od glavnih uzročnika recesija snažna i konstantna kontrakcija investicija. Mogućnosti refinanciranja i novog zaduživanja u inozemstvu su bili ograničeni, i ograničeni su još uvijek, cijena zaduživanja je znatno porasla i Hrvatska iako nije izgubila formalno svoj investicijskih rejting, uvjeti za nas koji vladaju na međunarodnim tržištima su vrlo nepovoljni. Uz to, vjerojatno baš i za to značajan dio novog domaćeg zaduživanja poduzeća su uzimala i koristila da bi se razduživala prema inozemstvu, a ne za financijska i investicijska ulaganja u zemlji. Kada gledamo, dakle komponente bruto domaćeg proizvoda sa te potrošne strane vidom da su se investicije u kapitalu u 2010. smanjile za 11,3%, a u 2011. za dodatnih 7,2%. Usprkos lošim kretanjima na tržištu rada, rastu nezaposlenosti, usprkos stagnaciji kredita stanovništvu osobna potrošnja je ipak izgleda u 2011. godini privremeno se bila stabilizirala, naravno na znatno nižim razinama nego od onih predkriznih. Nakon što je u 2009.pala za 8,5%, a u 2010. stopa pada je iznosila 0,9%, a u prošloj je došlo do, praktički zanemarivog rasta od 0,2% odnosno te stagnacije. Tako da je ustvari jedini pozitivni impuls rastu u prošloj godini dolazio od izvoza roba i usluga. U 2010. on je iznosio 6%, u 2011. znatno manje 2,2%, a to usporavanje je i posljedica recesije u EU i kod naših glavnih vanjskotrgovinskih partnera. Sve u svemu, nakon kontrakcije BDP-a od čak 6% u 2009. i 1,2% u 2010., to zaustavljanje pada osobne potrošnje i blagi rast izvoza ipak nisu bili dovoljni da kompenziraju pad pad investicija, pa je BDP u 2011. godini prestao padati, ali nažalost nije još bilo došlo do točke preokreta. Dapače, kada se pogledaju kretanja na tromjesečnoj razini vidi se da je nakon ograničenog oporavka u drugom i trećem kvartalu pred kraj godine došlo do ponovnog pada BDP-a koji se produžio i u ovu godinu jer su se konstantnom padu investicija tada pred kraj godine pridružili i loši rezultati na području međunarodne razmjene, robne razmjene zbog pada inozemne potražnje. A to potonje pokazuje i koliko je Hrvatska osjetljiva i na situaciju u EU. Gledano na BDP sa druge, proizvodne strane očekivano i realno bruto dodana vrijednost je stagnirala, gospodarska aktivnost je porasla u većini uslužnih djelatnosti posebno tokom 2 i 3 tromjesečja uz dobar turizam, dok se u industriji, i građevinarstvu nastavila smanjivati. Nakon izbijanja krize došlo je do snažne i brze kontrakcije deficita tekućeg računa platne bilance. I u 2011. u odnosu na 2010. deficit tekućeg računa je i dalje se smanjio blago, i iznosio 0,4 milijarde eura što je negdje otprilike oko 1% BDP-a. A takva kretanja korespondiraju onda i sa kretanjima na području inozemnog zaduživanja, sa blagim padom inozemnog duga koji se i nakon godina brzog rasta već neko vrijeme ostabilizirao na oko, na razini od oko 100% ili nešto iznad 100% BDP-a. I to također opet kod platne bilance korespondira i sa kretanjem međunarodnih pričuva koje kojima raspolaže HNB, a koje su u prošloj godini porasle za dodatnih 5% te su na kraju godine iznosile 11,2 milijarde eura što je otprilike ekvivalent 9-mjesečnom uvozu u 2011. godini i može se ocijeniti zaista da je razina naših međunarodnih pričuva adekvatna. Što se tiče inflacije koja u toj godini nije bila problem samo ću kratko reći da je ona mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosjeku godina na godinu iznosila 2,3%. Što se tiče ovih drugih najvažnijih funkcija HNB-a što se tiče supervizije banaka u 2011. godini su ostvareni svi planirani zadaci, obavljen je izravni nadzor u 22 kreditne institucije, time je obuhvaćena kontrola institucija koje čine oko dvije trećine ukupne imovine sustava, a jednoj banci je oduzeto i odobrenje za rad. Kad govorimo o bankovnom sustavu treba reći da se usprkos povećanju udjela loših kredita u aktivi banaka i time povezanih povećanih troškova za rezervacije profitabilnost banaka u prosjeku stabilizirala otprilike na razini iz 2010. godine i da su i povrat na prosječnu aktivu i povrat na prosječni kapital banaka ostali na razini od 1,2%, odnosno oko 7% respektivno na te veličine. Isto tako značajno je da je i adekvatnost kapitala u prosjeku ostala vrlo visoka, na razini od oko 19% što je znatno iznad zakonskog minimuma kao što znate od 12% koji je sam kad se gleda u usporedbi sa velikim brojem drugih zemalja vrlo visok i to predstavlja zaista jednu značajnu rezervu u slučaju pojave gubitaka kod banaka. Svi naši stres testovi i ovi recentni pokazuju da je bankovni sustav i dalje otporan i na eventualne dodatne jače šokove. Dobro je da je bankovni sustav naravno profitabilan i dobro kapitaliziran, a time i siguran jer konačno te banke mi često percipiramo kao strane banke, ali bez obzira na vlasničku strukturu one su hrvatske banke, djeluju u Hrvatskoj, imaju sjedište u Hrvatskoj i u njima je naš novac i upravo zahvaljujući najvećim dijelom ja bih rekao zahvaljujući onoj ranije opisanoj kontracikličnoj politici HNB-a hrvatski porezni obveznici nisu morali spašavati banke prema tome niti plaćati njihovu sanaciju za razliku od onoga što se u proteklih nekoliko godina dešava gdje su ti računi i sanacije bili zaista vrlo visoki, a što se još i može desiti i nekim drugim zemljama koje su nam isticane često kao svojevrstan uzor. S druge strane nikako nije dobro da postoji tako velika averzija na rizik kod banaka i nije samo problem dakle u nedostatku potražnje za kreditima nego je problem i u odgovarajućoj ponudi kredita usprkos zaista visokoj likvidnosti i izdašnom kreiranju novca Središnje banke. To pokazuje i ponašanje banaka kod ovih prijašnjih modela A i B, pogotovo to pokazuje se i u ovom novom modelu programu poticanja poduzeća sa razvojnim potencijalima. Dakle, u programima koji u osnovi se svode na podjelu rizika između banaka i HBOR-a tu ima više vjerojatno momenata i to nemonetarnih momenata. Prvo i ponuda i potražnja za kreditima privatnom sektoru su niski ne samo zbog sustezanja privatnog sektora od investiranja što jest prisutno nego i zbog toga što poduzeća često nisu u mogućnosti osigurati adekvatne kolaterale kolaterale za svoje nove obaveze i nisu dovoljno kapitalizirana, nedostaje im vlastitog kapitala za to su djelomično i sama kriva. Govorim naravno o prosjeku, jer za to nisu bila sposobna ili čak i voljna iskoristiti iznimno povoljne uvjete koji su prije krize vladali na tržištu kapitala. Drugo, ne bi trebala proći nezapaženo ni promjena u strukturi rasta kredita od izbijanja krize prisutna i u 2011. godini. Dok su krediti stanovništvu već tri godine stagniraju ili se smanjuju poduzećima sasvim umjereno rastu, kreditiranje države relativno se snažno povećava. Kreditiranje države za banke je naravno posao najnižeg rizika, vrlo unosan posao uz niske troškove obrade kreditnih zahtjeva. Tako da je cijeli taj posao i jako dobar za njihovu profitabilnost. Pa na neki način vjerojatno smanjuje onda i apetite za ulazak u druge rizičnije plasmane. Dakle, dijelom je i zato, ali naravno dominantno zato da bi se uspostavila održiva putanja javnog duga potrebno je što prije konsolidirati državni proračun i smanjiti potrebe financiranja i time smanjiti na neki način ovisnost države od financijskih tržišta općenito i što veći prirast, dio prirasta štednje osloboditi za ulaganja u privatne investicije. HNB je vrlo akomodativnom politikom uspijevao otvarati prostor za rast kredita državi, a da ujedno nije dolazilo do tzv. efekta istiskivanja tj. ugrožavanja rasta kredita drugim sektorima. Međutim, ostali su kao što sam rekao prisutni drugi spomenuti, nemonetarni problemi i uzroci usporavanja kredita. To pokazuje da sama ekspanzivna i poticajna monetarna politika u ovim godinama krize jest adekvatna i HNB je provodi, iako začudo mnogi to ne vide, ali očigledno nije dovoljna. Obilje primanog novca ne jamči da će taj novac otići tamo gdje bi trebao otići i za to su koliko god to otrcano već pomalo zvuči, ali za to su zaista potrebne i dalekosežne strukturne reforme. Sve ono što će povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva i sam izvoz, preko restrukturiranja javnih poduzeća, smanjenja javnog sektora, preko poboljšanja poslovne klime, u svakom pogledu, dakle i smanjenja pravnih rizika, problema vezanih uz pravosuđe, tržište rada i drugo. Dakle, sve ono što će dovesti do smanjenja prepreka ulaganjima, ali ja bih rekao dapače sve ono i još nove mjere koje će dovesti do stimuliranja takvog, takvih privatnih ulaganja. Niti se od monetarne politike može očekivati da sama i bez tih strukturnih promjena pokrene gospodarstvo i rast, niti ju se, a to se čujem, može optužiti za, i proglasiti krivcem, za sadašnju situaciju ili za spori izlazak iz ove situacije. Za poslovanje u Hrvatskoj, a posebno za privatna, strana, izravna ulaganja u izvozni sektor monetarna politika, tečajna politika nisu problem. To niti jedan ozbiljan investitor neće ustvrditi kad s njim razgovarate. Problemi leže drugdje i njihovom rješavanje, istina zahtjeva vrijeme i ako hoćete veliki i politički i socijalni napor, ali te reforme se na kraju neće moći izbjeći, jednostavno se ne mogu zamijeniti pukim manipuliranjem nominalnih veličina poput nominalnog tečaja. One se niti mogu odložiti i čekat neka bolja vremena, jer jednostavna ta bolja vremena neće doći, iako ih se neće provesti. Kad bi bilo drugačije, bilo bi zaista puno jednostavnije i nitko od takvog rješenja ne bi sigurno bježao. Ono što sa svoje strane o toj podjeli posla i odgovornosti središnja banka mora raditi, po zakonu radi i u ovim trenucima krize akomodativna monetarna politika. Dok se snažniji rast gospodarstva u krećem roku može očigledno ostvariti samo dolaskom, odnosno može doći od onih ulagača koji sa sobom donose i kapital i znanje, i koji mogu primijeniti tehnologije, i inovacije jer rast očigledno ne može se više temeljiti niti na dosadašnjem modelu, a niti na jeftinom radu i za jeftin tehnološki zastario izvoz. Evo, ja bih zaključio time što bih de facto citirao rečenicu iz zakona: "Da će središnja banka održavati i dalje stabilnost financijskog sustava i u skladu sa zakonom održavati nisku inflaciju kao svoju glavnu zadaću ne dovodeći ju pritom, pritom u pitanje tu zadaću podržavati ekonomsku politiku zemlje i politiku poticanja rasta.". Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče, ustvari viceguverneru. Imamo jednu repliku, Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani gospodine Martiću rekli ste 2 činjenice, ću reagirat, ovo ostalo ću govoriti u svojoj raspravi u ime. Rekli ste da, iako mi nazivamo naše banke, njih 95% koliko je stranim bankama, da su to ipak hrvatske banke. Ja se s time ne bih složio jer nije bitno čak ni to da one djeluju ovdje, nego je bitno to što one iznose profit i tim profitom se financiraju industrije njihovih matičnih zemalja. Druga činjenica s kojom se teško mogu složiti, da građani RH nisu morali sanirati banke u ovoj ekonomskoj krizi, pa koliko puta biste vi htjeli da hrvatski građani saniraju banke. Hrvatski građani su sanirali banke 90. godina i to sa velikim novcem, te banke su sanirane sa 20 puta više novca nego što su prodane. Mislim da je dovoljno sanacija bilo i da ne treba više čitav bankarski …/Govornik se ne razumije./… sav rizik prebaciti na leđa hrvatskih građana. Hvala. Nemamo odgovora na repliku. Uredu, hvala vam. Prelazimo na izvjestitelje odbora. Da li netko želi u ime odbora? Ne. Ja bih moli prijavnice. Evo ga, sad ćemo. Prvi u ime kluba HNS-a Liberalni demokrata Srđan Gjurković. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Relja, viceguverneru, kolegice i kolege. Dakle, klub HNS- a podržava podržava naravno Izvješće Hrvatske narodne banke. I ne zato što je to naravno nego zbog toga što zaista je HNB i prošle godine i u proteklom periodu uspjela da u nečemu Hrvatska bude uspješna. Ono što je ključno, a to je da bude jedna od rijetkih europskih zemalja koja ima stabilan financijski sustav i čija je monetarna politika koja je konzervativna ali se pokazala potrebitom i ispravnom u trenutku kada onaj fiskalni dio, kada Vlada nije u biti sa svojim mjerama reagirala na način koji je bilo potrebno te je uspjela HNB zadržati stabilnost financijskog sustava i osigurati prostor da u ovom trenutku danas zajedno sa koalicijskom Vladom gdje je dobra suradnja možemo gledati naprijed uz sve probleme i pozitivno da možemo otvoriti prostor za razvoj gospodarstva sa svim zakonima, instrumentima i mjerama koje danas Hrvatska vlada ima i provodi. u 2011. godini kao i prethodnih godina predvodila stabilnu politiku nominalnog tečaja prema euru te kako je rečeno u izvještaju, a što je i glavni preduvjet ostvarivanja niske inflacije u Hrvatskoj financijske stabilnosti sustava i stabilnosti cijena. 2011. godina je godina slabog priljeva kapitala iz inozemstva i nastavak razduživanja domaćeg sektora prema inozemnim kreditorima. Jaka i dalje konzervativna politika HNB-a čvrsto je branila kunu od devalvacije što je imalo za potrebu i deviznih intervencija od ukupno 541 milijun eura, to je povišenje obavezne pričuve s 13 na 14%. Iako je HNB podupirao visoku likvidnost monetarnog sustava kao jedan od uvjeta bržeg oporavka gospodarstva rezultiralo je i dalje izostankom investicija, slabom potrošnjom, daljnjim rastom udjela loših kredita uz veliku potrebu država za financiranje što smo čuli a i smanjenjem udjela zaduživanja trgovačkih društava, odnosno uzimanja kredita od trgovačkih društava posebno od privatnog sektora. Visoka likvidnost financijskog sustava karakteristika je za 2011. godinu za razliku kao što sam rekao dobrog dijela zemalja EU. Iako su neto priljevi kapitala iznosili oko 1,7 milijardi eura uz visoko ostvarenje vlasničkih ulaganja najveći dio se odnosio ipak na transakcije prebijanja duga u kapital nekoliko banaka u stranom vlasništvu. Ulaganja u nove projekte bila su manja nego 2010. i izostale su investicije privatnog sektora. Potencijalni dug države u obliku državnih jamstava bio je na kraju 2011. 59,2 milijarde, odnosno 17,5% bruto proizvoda, a unutrašnji dug povećao se za 15 milijardi kuna. Nepovoljna kretanja u javnim financijama nastavila su se i treću godinu zaredom. Neto zaduživanja konsolidirane države iznosilo je 14,6 milijardi ili 4,3% BDP-a a ukupni fiskalni manjak 18,1 milijardu ili 5,3% BDP-a. dakle u inozemni bruto dug u 2011. smanjio on je u biti isključivo posljedica ili najvećim dijelom pretvaranja vlasničkih udjela potraživanja inozemnih vlasnika u temeljni kapital tvrtki, odnosno banaka u Hrvatskoj. Država je sredstva potrebna za financiranje manjka u proračunu u cijelosti osigurala novim zaduženjem i time se nastavio dug same države i u rastu od BDP-a i u milijardama kuna preko 156. Investicijske aktivnosti su smanjene za 7,2% u 2011., 2010. bilo je 11,3%, a u 2009. isto isto 11,3%. Kako se radilo u 2011. pokazuju i postotci HNB-a da su neto plasmani banaka državi povećani čuli smo nekih 15 milijardi kuna ili 51%, a ukupna potraživanja banke od središnje države za 7,5%. Govorimo o plasmanu u gospodarstvu, suradnji između države i fiskalne, odnosno monetarne politike. Ono što je preko HBOR-a sa modelima A i A+ plasirano u 2011. bilo je samo 1,1 milijarda kuna. Iznos poslovne likvidnosti nije utjecala na porast plasmana gospodarstva, a udio djelomično nadoknadivih i potpuno nenadoknadivih kredita porastao je na 12,4%. Oprez banaka uzrokovalo je usmjerenje kredita prema državnim jedinicama i javnim trgovačkim društvima, ali neovisno o tome one nisu to koristile za razvoj i imamo pad ulaganja u kapitalne investicije. U 2011. ono što je zanimljivo i karakteristično obnovljeno je i reprogramirano negdje iznad 5,7 milijardi plasmana i to na 12 mjeseci čime se samo pokazuje da i dalje ta nelikvidnost koja je eskalirala u ovoj godini bila takva da su banke morale reprogramirati kredite, ali kako bi sebi malo čistile bilancu ali nikakvog efekta posebnog nije bilo. Likvidnost domaćeg bankarskog sustava bilo je izuzetno povoljno u 2011. nakon što je 2010. smanjena obavezna bila pričuva s 14 na 13% radi potpore nastojanja Vlade da u suradnji sa HBOR-om potakne gospodarski rast, a onih 1,1 milijarda kredita pokazuje da to nije bilo dovoljno uspješna inicijativa za realizaciju rasta gospodarstva. Nominalne kamatne stope banaka na kratkoročne kredite bez valutne klauzule odobrene potrošačima bile su najkolebljiviji segment kamatnih stopa, uvećavale su se od 7 do 7,48% do kraja 2011. Sad se može jasno vidjeti što znači suradnja monetarne i fiskalne politike. Vidimo na primjeru 2012. godine kad uspoređujemo efekte suradnje, kad znamo da za kredite za obrtna sredstva za likvidnost su osigurane kamate od 3 do 4% po modelu gospodarskog rasta i oporavka. I da je u ovom trenutku odobreno više od 5 milijardi kuna uz 4 aukcije HBOR-a, a sve u suradnji komercijalnih banaka, HBOR-a, Vlade i Hrvatske narodne banke. Bez takve suradnje nema mogućnosti i teško će se gospodarstvo u Hrvatskoj razvit, teško ćemo govorit o novim radnim mjestima i ovaj pokazatelj, i ovaj put s kojim se krenulo u svakom slučaju i pohvala za HNB. Tržište interesa građana u prošloj godini za kreditima bio je 7,53% nego 2010. Ono šta je isto zanimljivo iako ne spada ubiti u nadzor HNB, a ukazuje ubiti u pad aktivnosti, odnosno stanje na tržištu investicijskih fondova npr. da se imovina njihova smanjila za 1,7 milijardi, odnosno 12,8%, a obveznih fondova za 38,7 ili imovina npr. Fonda hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pala je čak za 27,9% ili 559,6 milijuna kuna. To su sve uvjeti u kojim se prošle godine radilo, ubiti uvjeti u kojima je i HNB djelovao za stabilizaciju kompletnog financijskog tržišta što je normalno i ključno da bi mogli uopće sutra raspravljat i danas o razvoju tržišta kapitala, jer naravno da je to sve vezano. Često se govori i mi raspravljamo, evo maloprije i u replikama, o domaćim bankama, o hrvatskim, nehrvatskih itd. banke, dakle radi se sve o hrvatskim bankama, a možemo samo govorit da li su vlasnici, odnosno određene matice, osnivači iz inozemstva, odnosno najčešće iz EU. Dakle, u privatnom vlasništvu imamo 13 banaka kod kojih su, koje su od hrvatskih vlasnika, a 13 je stranih vlasnika banaka. Udio imovine banke u većinskom vlasništvu domaćih dioničara je 4,9% kao i 2009. godine, a imovina banaka u većinskom vlasništvu države 4,5% odnosno učešće u ukupnom bankarskom sektoru. Sektorska struktura pokazuje da je rast kredita većinom se odnosio kako je i rečeno, ali treba naglasiti još jednom, na trgovačka društva i državne jedinice u vlasništvu države, je taj pad značajan i u sektoru uopće obnove, a valutna struktura pokazala da privredne plasmane kredita isključivo su nominirani ili indeksirani u eurima. Indikativno je da je pokrivenost kredita b i c iznosila 35% kod trgovačkih društava što samo dokazuje da su banke za koje se nije nalazilo rješenje, da su nedostajale mjere fiskalne i ostalih …/Govornik nisu davale mogućnost pokretanja impulsa razvoja i gospodarstva. Usmjerenost banaka prema najvećim dužnicima se povećavao i to najčešće u obnavljaju i restrukturiranju postojećih kredita. Struktura neto prihoda ukazuje, banaka da 72% prihoda se realizira od kamata, a 27,9% od provizija, naknada te ostalih sekundarnih prihoda. Sve grupe banaka ukazuju na povećanje neto kredita, velike 5,3%, male 4,8%, srednje 3,2% što samo dodatno ukazuje na stabilnost bankarskog sustava. Dobit banaka prije oporezivanja iznosila je 4,7 milijardi što je porast za 9,8% u odnosu na 2009. Naravno rast dobiti temeljio se i na rastu bruto prihoda. Profitabilnost prosječnog kapitala banaka lagano raste i prosječna imovina je rasla za 1,2%, kamatni troškovi su sniženi za 6,6. I dobro da je rasla pričuva, a koeficijent likvidnosti iznad propisanog je bio 0,84. Iako je od strane HNB-a bilo dosta kritike vezano na rad malih banaka, njeno funkcioniranje pokazatelji ukazuju, posebno za 2011. godinu da su one ostvarile dobit od 79 milijuna kuna. I sad naravno otvaramo u ime kluba HNS-a i još jedan komentar, vezano naravno za Credo banku i način, ne kako se radio nadzor samo, nego i na koji način se iskomuniciralo s javnošću, i vezano za utvrđene nepravilnosti koje nisu utvrđene samo prošle godine, nego su se pratile i prethodnih godina. I došli smo u jednu situaciju koja nije bila dobra od strane HNB, a to je da se način komuniciranja sa javnošću djelomično ugrožavao stabilnost rada malih banaka i to jasno je već rečeno. Ali treba još jedan put ponovit, to nije primjereno, to nije dopustivo, to nije profesionalno i vjerujemo naravno da ubuduće kod bilo kakvih sličnih situacija, da način komunikacije izričaja će raditi od strane HNB-a na način koji je primjeren a to je profesionalan i nestvaranje određenih loših loših i neutemeljenih ubiti poruka posebno da li se to radilo o malim, srednjim ili velikim bankama. Na kraju, u ime kluba HNS-a još jednom želim naglasit da podržavamo dosadašnji rad HNB, ne samo za ovu 2011., nego način i pristup kako se prilazi vođenju monetarne politike i naravno uz želju da zaista nastavi se dalje da budemo jedna od najstabilnijih država što se tiče financijskog sustava i apsolutne suradnje sa Vladom, suradnja fiskalne i monetarne politike ključ je gospodarskog razvoja svugdje, pa naravno tako i u nas. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći je klub, Klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani viceguverneru Martiću, kolegice i kolege. Ja sam se na početku pitao, imam dva pitanja, na početku sam sebi postavljam, je li HNB uopće važna? Jer smo stavili ovu raspravu u popodnevnim satima onako u jedno mirno ozračje ili s druge strane, je li uopće Sabor važan? Zašto Sabor? Zbog toga što nas svojom nazočnošću u ovom hramu neoliberalne ekonomske misli nije se nije se udostojio doći sam guverner Vujčić. Eto ta dva pitanja na koja čak i ne tražim odgovore, nego sam sebe pitam, ja ću naći odgovor. Molim one koji misle odgovarati neka ne odgovaraju, ali mogu. Što je obilježilo prošlu ali i 11 godina prije te 2011. godine? Prije svega kada je u pitanju HNB onda nekritičnost. Naročito nekritičnost prema monetarnoj politici, a posebice prema guverneru HNB-a, bivšem guverneru HNB-a gospodinu Željku Rohatinskom koji je zahvaljujući svojoj nedvojbenoj sposobnosti komuniciranja s medijima izgradio imidž nedodirljivog, nepogrešivog i od politike neovisnog financijskog stručnjaka sve do pred zadnju godinu pred izbore kad je ipak otkrio svoje i političke ambicije. Bivši je guverner shvatio da je lakše narod uplašiti političarima općega znanja, poput moje malenkosti, financijskim nestručnjacima nego stranim bankama. Međutim, nitko ali baš nitko u poslovnim krugovima pa čak ni Ivica Mudrinić vlasnik onog čuvenog patenta koji je već ranih '90-ih otkrila ubojito ubojito duhovita Tanja Torbarina nije toliko koketirao s politikom koliko je koketirao Željko Rohatinski. I nitko nije uložio truda u predstavu o vlastitoj nezavisnosti o politici koliko gospodin Rohatinski. Gospodin Rohatinski se zapravo htio svidjeti i to većini koja nema baš puno doticaja sa poslovanjem HNB-a. Trebalo je dobiti dojam da HNB dobro posluje. Gospodin Rohatinski je pokušavao biti veći i od HNB-a i od Sabora i od premijera ma tko god da bio premijer i od same Hrvatske. Prvo je priskrbio epitet komunikatora godine, a potom i najboljeg guvernera na svijetu, tako su pisali mediji. I jedno i drugo je može se reći bilo stvarno. Bio je komunikator ne godine nego desetljeća. I bio je najbolji guverner na svijetu, vjerojatno. Ali naravno najbolji guverner na svijetu po ocjeni međunarodnih financijskih centara moći. Proglasili su ga najboljim jer je najvjernije bez krzmanja i i vidljivije grižnje savjesti služio interesima krupnoga kapitala i interesima banaka. Imali smo i nažalost imamo najgore ili jedno od najgorih gospodarstava i industrije u svijetu. Imali smo, a i danas imamo jednu od najpostojanijih valuta u svijetu, ali valutu koja je ipak samo preračunsko sredstvo. Hrvatska narodna banka je grčevito brinula o stabilnosti tečaja, manje uspješno o stabilnosti cijena. Tečaj je u svakoj državi sredstvo za ostvarivanje što boljih, viših ekonomskih ciljeva, a ne sam cilj. Tečaj je sredstvo i ništa više, daleko više. HNB je brinuo o stabilnosti banaka nakon što su bile sanirane sa 20 puta više novca nego što su prodane strancima. prodane strancima. HNB je brinula, a dalje brine o zacementiranosti devizne klauzule koja je dokinula i ono malo suvereniteta što je Hrvatskoj ostalo. HNB je brinuo o zacementiranosti devizne klauzule bez obzira što je ona bila isključivo sredstvo za zaštitu banaka, a ne što je zadaća i HNB-a i Vlade i Sabora zaštite svih građana. HNB postoji, evidentno je, ne zbog građana već zbog banaka, zbog financijskih centara moći. HNB ne postoji zato da omogući jačanje gospodarstva, jačanje izvoza, zapošljavanje nezaposlenih nego zbog očuvanja interesa uvoznog lobija, zbog očuvanja interesa stranih trgovačkih lanaca. Koje je mjere donosio HNB da suzbije nepoželjne ekonomske pojave? Ne znam nitijednu. Zašto se dopustilo da banke u Hrvatskoj s osobitim zadovoljstvom bez velikih peripetija odobravaju kredite za kupnju automobila uz niske kamate, a da za pokretanje proizvodnog ciklusa poduzetnici trebaju proći Tantalove muke da im banke odobre kredit uz naravno znatno više kamata. Zbog čega HNB nije destimulirala banke u poticanju bajoslovnih kredita građanima koji su jedno vrijeme bjesomučno peglali kartice? Usprkos tome gospodin Rohatinski je uspješno gradio kult ličnosti. Bio je nedodirljiv jer ga se politika plašila. Gospodinu Rohatinskom nije, vidi vraga, naštetilo čak ni to što je putovao u inozemstvo na račun drugih, ni to što je desetke milijuna kuna trošio na lagodan život uposlenika, ni to što je prije svega zbog propusta HNB-a pala na koljena Riječka banka, ni to što su se ugušile i druge banke. treba priznati da je guverner stručnjak. Znao je dobro što političari nisu znali. Znao je kako funkcionira monetarna i fiskalna politika i s tim je znanjem čitavo vrijeme usmjeravao ekonomsku politiku RH. Dakako Dakako u krivom željenom pravcu. No, kako je moguće da je monetarna politika briljantna, najbolja na svijetu a istovremeno se u istoj državi ruši ekonomija? Kako je moguće da su u HNB-u glavni i jedini ciljevi stabilnost cijena i nerealno stabilan tečaj kune dok recimo američko centralno bankarstvo na prvo mjesto stavlja zapošljavanje? Jer bez zapošljavanja država je hroma. I zapravo to nije država u punom smislu te riječi. Zar monetarnoj politici nije jedna od zadaća poticati i omogućavati gospodarski rast, a njime i postići veću zaposlenost? Kako to da je u Hrvatskoj sve palo što je pasti moglo, osim naravno nezaposlenosti, kao što je to rekao guverner Rohatinski, o čijoj dvanaestini dionice danas raspravljamo? Kako to da su krediti građanima nadmašili kredite gospodarstvu? Znamo da HNB kreira ponudu novca te da se ponudom novca može utjecati i na pokretanje proizvodnje, time i na zapošljavanje, a onda naravno i na cijene. Međutim, uloga HNB je utjecaj, utjecati na bankovne kredite, na visinu kamatnih stopa, a time bez dvojbe i na standard građana, odnosno razvoj poduzetništva. Je li HNB mogla, mogao imati utjecaj na nerazmjer rasta imovine banaka i BDP-a, odnosno je li moglo utjecati da taj neprirodan nerazmjer bude što manji? Jer znamo da je imovina bankarskog sustava uvećana za gotovo 5 puta, a BDP je u 2 mandata gospodina Rohatinskog uvećan samo 2 puta. Kakav odnos ima HNB prema građanima? Maćehinski. Dopustila je deviznu klauzulu i primjerice zatezne kamate do 14%. HNB je dopustio da banke svojim komitentima naplaćuju više od 200 naknada, pa i naknadu za udisanje bankarskoga zraka. HNB je dopustila lihvarski odnos banaka prema građanima i gospodarstvu. Kada smo predlagali, a predlažemo i dan danas ukidanje devizne klauzule postepeno, planski, analitički, dugoročno a ne preko noći. I HNB, ali politika bez obzira da li je riječ o HDZ-u ili Kukuriku vlasti, s velikom dozom ignorancije odbacuju i pomisao na takvu mogućnost. I HNB i vladajući jedino brinu za sudbinu banaka, ali ne, ponavlja, i za sudbinu građana. Jer kažu kada je bankama dobro, dobro je i građanima, što je laž, kao što je laž da bi se uruši bankarski i državni sustav ako bi se postepeno ukinula ukinula ili ukidala devizna klauzula. No, ipak treba reći istinu, gospodin Rohatinski je lani u svibnju u Opatiji preporučio Vladi da razmisli o potezima koji bi doveli do postepenog ukidanja devizne klauzule, ali tek nakon miga iz Europe, iz samih novčarskih institucija. Ovaj put vlast nije uvažila preporuke guvernera, ni ona bivša ni ova sadašnja. I jučer smo mi Laburisti govorili u ovome domu zašto je prijeko potrebno ukinuti deviznu klauzulu ili barem podijeliti njen negativan efekt između banaka, klijenata, pa moguće i između države. Ali ne, sav rizik treba svaliti samo na leđa građana. Zato je najbolje biti bankar upravo u Hrvatskoj, nigdje kao u Hrvatskoj se ne posluje s manje rizika. Što dokazuje da nije riječ o genijalnosti bankara, u tobože hrvatskim bankama, nego je riječ o pomahnitaloj mužnji naroda i sve pod budnim okom HNB-a i vlasi. HNB je sve vrijeme mirno promatrao kako banke ogroman novac iznose iz Hrvatske. Iako nije u njegovoj domeni HNB nije javno progovarala, HNB nije javno progovarala o oporezivanju kamata, o oporezivanju bankarskog sektora, o učincima takvih poteza koji se koji se moraju inicirati u Vladi, a ovdje u Saboru raspraviti i na kraju o tome Sabor treba odlučiti. Novi guverner Boris Vujčić, koji kažu stručnjaci pripada istoj školi ne bježi, rekao je to u jednoj televizijskoj emisiji, od oporezivanja kamata. U ostalom, većina europskih zemalja oporezuje kamate na sličan način kao što se oporezuje dohodak s nekoliko stopa. Centralna banka, odnosno HNB mora imati više ciljeva od današnjih, osim stabilnosti cijena, cilj HNB-a mora biti i stabilna ekonomski rast. Mi u Hrvatskoj bi smo bili zadovoljni s bilo kakvim rastom, samo da nam više ne pada sve što može pasti. I još nešto o deviznoj klauzuli koja je najspornija i koju smo čuli i na odboru kad smo raspravljali prošloga tjedna da je velika prijetnja i stabilnosti banaka i čitavom sustavu. Ako ukidamo deviznu klauzulu na kredite to ne znači da treba ukinuti klauzulu na depozite. Tko položi devize u banku mora devize na zahtjev dobiti natrag. Ukidanje devizne klauzule na kredite, ali i na depozite ne bi proizvelo nikakve ili male negativne učinke jer su aktiva i pasiva bankarskog sustava u tom pogledu u ravnoteži. Osim toga Hrvatska treba kvalitetan Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga, kako bi se tim zakonom počelo ukidati deviznu klauzulu i drugo kako bi se ravnopravno raspodijelio rizik na dužnika i vjerovnika. suverena monetarna politika ne može se voditi ako je udio domaće valute u ukupnim novčanim sredstvima samo 20%. Recimo u Poljskoj je 1990. godine udio domaće valute bio samo 30%, danas je u Poljskoj drukčija situacija, udio domaće valute je 94%. Znamo kakva je situaciju u gospodarstvu Poljske i kakva je situacija u

jednu repliku, poštovani zastupnik Igor Kolman i njegove 2 minute. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ma samo jedan detalj zapravo, nisu ni krediti za automobile za hrvatske građane nikad bili jeftini. Oni su možda bili jeftini u odnosu na kredite za gospodarstvo npr. ili općenito su krediti na potrošnju bili možda u nekom trenutku jeftiniji nego krediti na ulaganja, ali nisu ni ti krediti nikad bili jeftini. Hrvatski građani zapravo nikada nisu imali jeftine kredite ako uspoređujemo na primjer situaciju u zapadnoj Europi. Mi smo i aute skupo plaćali i dalje ih skupo plaćamo i stanove itd. Dakle, u nekakvim apsolutnim kategorijama i ti su krediti zapravo za hrvatske građane uvijek bili skupi. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega slažem se u potpunosti s vama. Da, i krediti na automobile su skupi u odnosu na one kredite koje plaćaju kad Austrijanac, Nijemac, Francuz kupi auto na kredit. Ali ja sam govorio i ovo što ste vi rekli u odnosu krediti na automobile u odnosu na kredite u gospodarstvu su bili u nesrazmjeru.

vjerujem da ćemo na kraju ipak izbistriti razmišljanja. Naime, ovo je peta sjednica ovoga Doma, dakle 7. saziva Hrvatskoga sabora a mi već po drugi put razmatramo Godišnje izvješće HNB-a. Dakle, činili smo to u siječnju za 2010. i sve je onako ako grubo gledamo poprilično slično kao u siječnju, svojevrsni deja vu, jedino se promijenio izlagatelj, dakle predlagatelj u osobi, bila je to osoba gospodina Vujčića, sada je to gospodin Martić ali je pozicija bila ista, dakle zamjenik guvernera ili viceguverner. Makroekonomski pokazatelji također su slični onima u 2010., a sudeći po dosadašnjim raspravama i pozicije klubova slične su ili iste kao što smo to činili i Govorio je detaljno uvodno gospodin viceguverner o makroekonomskim pokazateljima, ono što možemo sažeti u jednu rečenicu da je 2011. godina dakle bila godina stagnacije hrvatskoga gospodarstva nakon dvije godine snažnoga pada, osobito 2009. BDP se stabilizirao no usprkos tome relativnom uspjehu nastavljaju se daljnja nepovoljna kretanja u javnim financijama. Radi se o zadnjoj godini vladavine HDZ-a, o izbornoj godini koju kao i sve prethodne godine karakterizira dakle daljnje bujanje javne potrošnje uz kronični nedostatak strukturnih reformi. Dakle, ta kretanja u javnim financijama imala su za rezultat ukupan fiskalni manjak u iznosu od 18 milijardi kuna ili 5,3% BDP-a. Usprkos Usprkos svemu tome i tim nepovoljnim kretanjima ustrajna dugogodišnja odmjerena protuciklička politika HNB-a rezultirala je stabilnim uvjetima na financijskom tržištu te je omogućila relativno povoljno zaduživanje i pokriće tekućeg deficita i u 2011. godini. Središnja banka je dakle kao i cijeli niz godina prije usmjerila svoje aktivnosti na održavanje stabilnosti cijena što mu članak 3., otišao je kolega Vukšić, tu je ali ne sluša me pozorno, dakle krovnog zakona, Zakona o HNB-u, striktno i propisuje. Znači, osnovni cilj je upravo to održavanje stabilnosti cijena. Stabilan nominalni tečaj kune prema euru ponajviše utječe na ostvarenje toga cilja te time omogućava i održavanje likvidnosti bankarskog sustava. To je pogubna politika za konkurentnost hrvatskog gospodarstva reći će neki pa i moj prethodnik no postizanje i održavanje financijske stabilnosti kroz čitav niz godina neprijeporan je uspjeh HNB-a. Vrlo često se kod nas ta financijska stabilnost uzima kao zdravo za gotovo iako je HNB ostvaruje u ne baš idealnim uvjetima i ne baš idealnim vremenima kada i bankarski sustav i gospodarski puno jačih zemalja objektivno gledano puno jačih zemalja od Hrvatske pucaju pod naletima krize. Pokušajte kolegice i kolege zamisliti taj obrnuti scenarij, islandski, španjolski, neki drugi ili neki treći. Znamo da Hrvatska nije savršena na mnogim poljima, slučajna državna kako reče premijer pa je ponekad bio neshvaćen, na mnogim područjima. Mogla je to biti i na bankarskom polju. Eventualni troškovi stabilizacije i sanacije bankarskog sektora mjereni milijardama kuna ili eura, a u tom scenariju po puno višem tečaju nego što je 7,5 na prema 1 pogubno bi djelovali na hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini. Vjerujem da se oko toga svi možemo složiti. Uz uspješno ostvarenje toga osnovnog cilja meni osobno i kolegama iz SDP-a vidljivo je i razumijevanje čelnih ljudi HNB-a oko potrebe što je moguće veće usklađenosti monetarne i fiskalne politike. I novi guverner Vujčić i viceguverner Relja, ali i ostali kada istupaju u ime HNB-a naglašavaju uvijek težnju za oživljavanjem hrvatskog gospodarstva i ubrzavanjem gospodarskog gospodarskog rasta. Neupitno je, i vjerujem da ćemo se i oko toga složiti, da teret krize treba ravnomjernije raspodijeliti. Mnogima nije prihvatljivo da jedan sektor, u ovom slučaju banke, da se jedan sektor nastavi ponašati na način kao da se ništa ne mijenja iako njihovi poslovni partneri dolaze u sve veće teškoće. No na dulji i na srednji rok time se automatski pogoršavaju i uvjeti poslovanja banaka. I toga su, vjerujte kolegice i kolege, svjesni i bankari. Poduzimaju i oni samostalno određene mjere, primjerice reprogramiranje kredita kako bi se olakšali tereti otplata te ali i time dakako smanjili svoje troškove rezervacije i otpisa. Pitanje je naravno da li je to dovoljno, što se još može učiniti i koja je tu uloga Središnje banke? Iskustvo iz protekle dvije godine jasno pokazuje da povećana likvidnost banaka koja je bila omogućena spuštanjem stope obvezne pričuve, da nije sama po sebi dovoljna. Kako bi u većem obimu povećala kreditnu aktivnost prema realnom sektoru. Ukoliko je ne prati spremnost banaka na povećani rizik, ali i kvalitetniji programi poduzetnika za koje se traže krediti, tu nema značajnijih rezultata. Svi u tom trokutu ili četverokutu, ako uključimo i Vladu moraju podnijeti svoj, moraju igrati svoju ulogu kvalitetno, ali i podnijeti svoju odgovornost. Poticanje gospodarskog rasta temeljna je želja, ja bih rekao, svih u ovoj sabornici, svih klubova u ovome domu. Mjerama i odlukama HNB postignuta je postignuta je visoka kapitaliziranost bankarskog sektora, objektivno visoke razine likvidnosti kako kunske tako i devizne nisu smetnja, već prednost na putu tog, ajde usuđujem se reći svetog cilja, dakle oporavka našeg gospodarstva. Sve to, kolegice i kolege moram imati na umu u današnjoj raspravi. očekujem da se i danas, jednako kako što je to bilo na dosadašnjim raspravama, kao što je bilo na raspravama prijašnjih godina, kao što je bilo i na konstruktivnim raspravama na matičnom odboru, dakle Odboru za financije. Da se otvore određena pitanja oko upravljanja deviznim pričuvama, oko ostvarene dobiti i njene raspodjele, oko visine kamatnih stopa kao posljedica pretežito stranog vlasništava. Pitanja, vjerojatno ćemo čuti i pokoju kritiku oko poteza, čuli smo je već, oko poteza i reakcija pri likvidaciji Credo banke. Dakako, možemo, i te kritike smo čuli i jučer i danas oko neodrživosti valutne klauzule itd. itd. Sve su to legitimna pitanja, sva ona zaslužuju uvjerljive i logične odgovore. Guverner Vujčić ih je po našem sudu dosada davao, viceguverner Martić je to činio danas, čini to i inače, te stoga rukovodstvo HNB-a za svoju politiku ima povjerenje velike većine u ovoj sabornici. Kolegice i kolege, članovi i članice, članice i članovi kluba SDP-a podržati će ova izvješća. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo prijavljenu repliku poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite. Uvaženi kolega spomenuli ste islandski slučaj. Mislim da upravo primjer Islanda govori da to nije tragedija, da bankrot banaka ne znači i tragediju naroda. na Islandu se danas događaju pozitivni procesi. Nisu najveće tragedije bankroti banaka već je puno pogubnije kada desetljećima ili godinama, ajde da ne pretjerujem, godinama propadaju, bankrotiraju stotine tisuća građana. Mnoge zemlje koje su imale velikih poteškoća s bankama, mi nismo imali, danas daleko bolje stoje od Hrvatske

Gospodine Vukšiću, ni HNB ni hrvatske banke u pretežito stranom vlasništvu nisu otok i one funkcioniraju u

za koje se ja vjerujem svi zajedno zalažemo. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovani gospodin Martić, kolegice i kolege. HNB je u 2011. godini uspješno provodila politiku stabilnog tečaja kune što je uvelike pomoglo očuvanju financijske stabilnosti. S obzirom na visoku zaduženost hrvatskih građana u kreditima, sa valutnom klauzulom u eurima, vrlo je važno da središnja banka nastavi s ovakvom politikom očuvanja stabilnosti tečaja. Svakodnevno smo svjesni agonije koju u ovim teškim ekonomskim vremenima proživljavaju građani koji su izloženi kreditima prema švicarskom franku te HNB treba nastaviti proaktivno stabilizirati tečaj kune prema euru, da se ista situacija ne dogodi daleko većem dijelu populacije koji imaju kredite vezane za euro. HNB također treba pohvaliti što je aktivno se uključila te pokušala pridonijeti oporavku domaćeg gospodarstva održavajući visoku financijsku likvidnost na tržištu. Iako, iznimno povoljna likvidnost nažalost nije značajnije utjecala na porast kreditnih plasmana, prvenstveno zbog nepovoljnih uvjeta u gospodarstvu, posebice na tržištu rada, visokih cijena zaduživanja te neizvjesnosti glede budućih kretanja. HNB je svojim postupcima svakako ublažila negativne utjecaje na hrvatsko gospodarstvo. U listopadu 2011. godine HNB je zbog deprecijacijskih pritisaka na tečaj kune podigao stopu obvezne pričuve s 13 na 14%. Podržavamo nastavak ovog trenda te se nadamo da će HNB nastaviti u budućnosti podizati stope obveze pričuve i stope minimalne devizne likvidnosti. Zabrinjavajuće je ukupni porast izloženosti kreditnom riziku bankarskog sektora, a osobito njegov rast već 3 godinu za redom. S obzirom na negativna kretanja, kako na svjetskom tako i u domaćem gospodarstvu nažalost očekujemo nastavak ovakvog trenda pogoršavanja kvalitete kredita. HNB bi trebao nastaviti s podizanjem stope obvezne pričuve u svrhu očuvanja visokog stupnja stabilnosti bankovnog sustava. Smatramo da je HNB odradio iznimno kvalitetan posao kroz posljednjih nekoliko godina te je uspio održati stabilnost tečaja i stabilnost bankovnog sustava što je s obzirom na iznimno loše ekonomske i financijske događaje u svijetu i domaćem gospodarstvu bila vrlo teška zadaća. HNB bi se trebao više posvetiti razvijanju zaštite potrošača financijskih usluga i financijske pismenosti kao što je to Svjetska banka napomenula u svom dijagnostičkom pregledu zaštite potrošača i financijske pismenosti iz veljače 2010. godine razina zaštite potrošača i financijska pismenost je na veoma niskom stupnju i ima velikog prostora za poboljšanje. Financijska se tržišta ubrzano razvijaju i šire pa se i usluge koje financijske institucije nude postaju sve složenije i kompliciranije. Kao popratna pojava javlja se neravnoteža snaga informacija i resursa između potrošača i pružatelja financijskih usluga koje potrošače dovodi u nepovoljan položaj. Financijske institucije za razliku od potrošača vrlo dobro poznaju svoje proizvode. Informacije dostupne potrošačima znaju biti prestručne ili presložene pa ih prosječan potrošač ne može razumjeti niti ocijeniti. Detaljne informacije koje ugovor za potrošača financijskih usluga moraju sadržavati su propisane zakonima financijske institucije se istih pridržavaju, ali takvi su ugovori dugački, a terminologija nejasna. HNB bi se trebao fokusirati na dvije stvari. Prvo, određivanje standardnog prikaza najvažnijih detalja financijskih usluga sa standardnom terminologijom kako bi se jednostavnim jezikom ukratko prikazali svi najvažniji uvjeti vezani uz određeni financijski proizvod. I drugo, određivanje standardnog prikaza najvažnijih rizika vezanih uz određeni financijski proizvod uz detaljan opis kako svaki od navedenih rizika može utjecati na potrošača navedenog financijskog proizvoda. Na ovakav bi način potrošači bili unaprijed informirani o svim posljedicama te se ne bi događale situacije kojima trenutačno svjedočimo. Iako je trenutačno vrlo populistički napadati financijsku industriju i zahtijevati limitiranje njihovog poslovanja to je ipak pogrešno. Razvoj i napredak financijske industrije je donijelo mnoge koristi svim sudionicama sustava te se umjesto na limitiranje i restrikcije poslovanja financijskih institucija treba usmjeriti na zaštitu potrošača i poboljšanje financijske pismenosti. Klub Hrvatske stranke umirovljenika će svakako prihvatiti ovo izvješće. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, gospodine zamjeniče guvernera. Pa evo kada imamo rasprave o Izvješću o radu HNB-a u principu sabornica se na neki način dijeli na dva dijela. Na one koji podržavaju rad HNB-a i njezine podržavaju rad HNB-a i njezine rezultate i na one koji smatraju da je ne samo u toj konkretnoj godini o kojoj govorimo nego općenito u cjelokupnom razdoblju proteklih 20 godina trebalo raditi drugačije. Ta se na određeni način dihotomija i podjela ponavlja iz godine u godinu, malo to alternira između različitih političkih stranaka ali mislim više-manje tu je stalno prisutna. Na određeni način ta podjela u sabornici vjerojatno predstavlja i podjelu koja postoji u široj javnosti. Jedno implicitno pitanje koje je stalno prisutno da li je moglo biti drugačije, da li se monetarnom politikom i instrumentima monetarne politike ne samo sadašnja kriza nego i općenito putanja gospodarskog rasta i razvoja RH mogla učiniti drugačijom,

u domeni političke rasprave u principu i ne može dati konačan odgovor. Ali isto tako mislim da je i to pitanje, pitanje kojem treba ponuditi argumente kako bi građani mogli i svi oni koje to zanima mogli donijeti meritoran sud. I to je ustvari ono o čemu želim govoriti. Ne toliko o argumentima nego o ulozi HNB-a, o njezinoj institucionalnoj ulozi u rasprostranjenosti argumenata, ekonomskih argumenata, kvalitetnih ekonomskih argumenata koje koristimo i sa kojima raspravljamo u pitanjima ekonomske politike. Naime, jasno je i barem mislim da su sva pitanja legitimna. Pa legitimno je i postaviti pitanje da li je mogla se HNB ponašati drugačije? To je posebno legitimno stoga jer ljudi naravno vide da središnje banke u inozemstvu, velike središnje banke su vodile aktivnu politiku kamatnih stopa, one su danas na 0, nakon toga su prišli i tzv. kvantitativnim popuštanjima, tiskanju novca i sve zajedno teško se opravljaju od krize. U nas ta kriza ide i savladava se još teže. Stoga je to legitimno pitati, ali isto je tako legitimno na to pitanje i odgovoriti. I mislim da u davanju odgovora na ta pitanja, u objašnjavanju tih odgovora HNB upravo zato jer danas ima i novo rukovodstvo, valja uzeti jednu aktivniju ulogu. Valja uzeti jednu aktivniju ulogu u argumentiranju u raspravi o ekonomskim problemima sa kojima se suočava Hrvatska danas, zato jer HNB tu ima jednu veliku komparativnu prednost, ima znanje, ima ekonomsko znanje sa kakvim se malo koja hrvatska institucija može podičiti, a mislim da se ne može podičiti niti jedna. To je znanje stvarano dugi niz godina upravo pod plaštom i pod zaštitom onoga što se naziva nezavisnost HNB. I mislim stoga da u ovom trenutku ni na koji način ne ugrožavajući nezavisnost HNB, mislim da je došlo vrijeme da ona kao institucija uzme aktivniju ulogu u ekonomskoj raspravi o rješavanju naših ekonomskih problema, zato jer to zna, zato jer to može, i zato jer u to znanje koje je stvarno u HNB, mislim da imam smisla i može imati smisla jedino ako se stavi u funkciju rješavanja stvarnih i realnih problema. vrlo često HNB jest na određeni način šutila u našim ekonomskim raspravama tvrdila i kazivala da određeni ekonomski problemi nisu u njezinom mandatu, da u HNB rade ekonomisti, političari donose odluke. Na taj je način, mislim taj institucionalna snaga HNB je ostala zapretena, a kvaliteta ekonomskih rješenja u Hrvatskoj puno manja nego što je to objektivno moguće. U ovome što govorim ne mislim na osobu guvernera kao jedinog komunikatora i jedinu osobu koja komunicira stavove HNB. Mislim upravno na instituciju i na onaj kapacitet koji institucija ima. Zato jer u dobroj mjeri dio ekonomskih problema o kojima danas govorimo proizlaze iz institucionalnih slabosti, iz neizgrađenosti naših institucija, pa je njihovo funkcioniranje u popriličnoj mjeri ovisi o kvaliteti čelnoga čovjeka. HNB ima tu institucionalnu snagu da pridonese kvaliteti ekonomske rasprave, da pridonese kvaliteti argumenata, a onda će i ova neka pitanja koja se postavljaju o tome da li se je u proteklih 20 godina mogla voditi drugačija ekonomska politika, onda će se i neka laka rješenja od kojih su neka i ovdje danas spomenuta pokazati tek kao jedno zavaravanje javnosti i zavaravanje onih koji se ne razumiju, a i nisu se dužni razumjeti u detalje ovoga problema. Jer ukoliko HNB ne bude tumačila što je to euroizacija i što ona ustvari znači za vođenje monetarne politike, koja je veza između eurskih depozita i valutne klauzule, a tko će to činiti? Jačat će naravno prijedlozi i ideje da bi se svi problemi hrvatske ekonomije mogli riješiti ukidanjem valutne klauzule. Jačat će naravno i obrazloženja, dok to doduše nema nikakve veze sa pravom hrvatskih građana da štede u valuti koju sami izabiru jer u to se pravo naravno svi bezrezervno kunu. Ukoliko narodna banka ne bude tumačila i objašnjavala što su to uzroci, koji su uzroci i koje je značenje stabilnog bankarskog sustava, a tko će izvrtanje činjenica, postat će prevladavajuća mantra. Izvrtanje činjenica i tvrdnje da je najveći problem koji je ikada zadesio hrvatsku privatizaciju bankarskog sustava postat će sve prisutno obrazloženje te kloaki potez za vrlo teške i ozbiljne probleme. Jer ako je išta, u Hrvatskoj svjedoči da privatizacija imala smisla onda je to bankarski sustav. Jer nije stabilnost bankarskog sustava u ovoj teškoj krizi zadana sama po sebi, koliko god je uzimamo kao datost. Proizašla je očigledno iz nekih procesa u upravljanju bankarskim rizicima, upravljanju bankarskim institucijama i djelom iz politike HNB koje su rezultirale činjenicom da Hrvatska trenutno, iako kriza traje 5 godina, nema problema sa stabilnošću bankarskog sustava. Zazivati suprotno je vrlo štetno, tvrditi da je to nešto što je nastalo samo po sebi, da je to nešto na što mi samo po sebi imamo pravo jer vrlo opasno. Jer ne kazuje tko plaća trošak loših banaka. Naime, podsjećam da je 2010.godine samo jedna banka sanirana ili dokapitalizirana, uzmite kako god hoćete, ta je banka u državnom vlasništvu. Ukoliko hrvatska banka ne bude tumačila kako se isprepliću i međusobno povezuju ili poništavaju učinci monetarne i fiskalne politike, tko će. Tako da, između ostalog, HNB danas ima priliku mislim da se institucionalno pozicionira na drugačiji način, da se institucionalno pozicionira kao institucija ekonomskog znanja, znanja o vođenju monetarne ali i ukupne ekonomske politike i to na korist cijelog hrvatskog gospodarstva i traženja ukupnog izlaska iz krize. Nemojte ni na koji način shvatiti da se zalažem za umanjivanje nezavisnosti HNB-a, upravo suprotno zalažem se na tragu te neupitne nezavisnosti za veću prisutnost argumenata u ekonomskim raspravama u Hrvatskoj a Narodna banka je institucija koja to može učiniti jer ima dovoljno znanja. A znanje je kod nas vrlo često deficitarna stvar.

preuzeti pozitivne osobine rada HNB-a u prethodnom periodu, ali i otvoriti neka pitanja koja su dosada bila zanemarena. Mislim pritom na pitanje troška regulacije, dakle troška koji regulacija nameće bankama i koji je stoga također sadržan u kamatnim stopama. Govorim o pitanjima visine pasivnih kamatnih stopa. Pasivne kamatne stope u Hrvatskoj evidentno su više nego u europskom okruženju i to one koje se odnose na euro. Kamatne stope na europske depozite privlače stoga strance da štede u Hrvatskoj. To nije samo po sebi naravno loše, ali pokazuje da postoji prostor za arbitražu, a taj prostor se onda naravno reflektira i na visini aktivnih kamatnih stopa. Ne bih se na ovom mjestu usudila nuditi niti ideje, niti rješenja za ovaj problem, on traje već dugo i bilo bi to preveliko pojednostavljivanje. Međutim, mislim da bi se HNB morala pozabaviti tim problemom u cilju smanjivanja aktivnih kamatnih stopa. Govorim također i o jasnim pravilima supervizije. HNB mora osigurati da sve banke u Hrvatskoj imaju osjećaj da ih se mjeri istim aršinom. Danas je to ipak jedan osjećaj koji koji postoji, a to je da se prema jednim bankama, prema manjim bankama primjenjuju čvršća i krutija pravila nego ona koja se primjenjuju prema velikim bankama. I konačno, pogledajmo srednjoročno. Slijedećih 6 godina supervizija će vjerojatno biti objedinjena na razini Unije. Hrvatska će vjerojatno biti na pragu ulaska u sustav europskih centralnih banaka tj. eurozonu. A što će raditi HNB? Da li će biti Da li će biti samo ekspozitura Europske središnje banke ili ipak ima još neki prostor da funkcionira i kao HNB? Ja taj prostor vidim upravo u institucionalnom doprinosu i znanju koje HNB može dati vođenju ekonomske politike. Stoga čvrsto vjerujem da postoji prostor da HNB pridonese izlasku iz krize i gospodarskom rastu, a da to ni na koji način ne ugrozi njezinu nezavisnost. Ja bih vas stoga zamolila, gospodine zamjeniče guvernera, da se HNB na određeni način prestane kriti iza argumenata koje slušamo već godinama. To nije u našem mandatu, to nisu stvari o kojima HNB odlučuje, to nisu stvari na koje HNB može utjecati. To je vjerojatno i točno, ali to isto tako ne znači da HNB narečene ekonomske probleme treba ignorirati i suzdržavati se od formuliranja ekonomskog stava o njima jer taj stav mislim može pozitivno pridonijeti upravo onome što nam je u ovom trenutku značajno potrebno, a to je kvaliteta ekonomske politike. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnik Branka Vukšića. Izvolite rada)** Uvažene kolegice Dalić sasvim sigurno da nije sporno znanje ljudi koji upravljaju i koji rade u HNB-u. Upitno je,

Nije čak sporno ni to da HNB rješava probleme, ona ih rješava bez dvojbe, ali pitanje je čije probleme rješava? To je najveća dvojba. najveća dvojba. I HNB treba biti neovisna institucija sasvim sigurno, ali ne može biti neovisna od hrvatskih građana. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo. Osim ovoga što ste rekli kolega Vukšić sada rekli ste i u svojoj raspravi da HNB ne postoji zbog građana. Upravo suprotno, Upravo suprotno, HNB i cjelokupni zakonodavni okvir koji regulira financijsko poslovanje u Hrvatskoj postoji zbog građana kako bi se osigurala sigurnost njihovih depozita u hrvatskim bankama. Prema tome, tumačenje djelomično samo određenih dijelova financijskog sustava, ukazivanje na ono što ste govorili i kao primjer navodili valutnu klauzulu taji građanima da donošenje mjera koje bi ugrozile stabilnost bankarskog sustava ne ide na štetu imaginarnih vlasnika u stranim zemljama nego ide na štetu onih koji drže svoj novac u hrvatskim bankama i koji su svoj novac sa punim povjerenjem povjerili njima na upravljanje, a način toga upravljanja nadgleda HNB. I zato ona u krajnjoj konačnici jest u službi hrvatskih građana. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu klubova zastupnika u Hrvatskom saboru koji su prijavili raspravu po ovoj temi. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta, pojedinačnu. I poštovana zastupnica Nadica Jelaš je prva u toj raspravi. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče guvernera HNB, kolegice i kolege. Ja ću u svoju raspravu ograničiti samo na poglavlje 3. ovog izvješća HNB, dakle na poslovanje banaka. Za vrijeme studija ekonomije naučila sam jedno pravilo, reći ću čak i jednu zakonitost, dakle nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva, kao što nema dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. To pravilo naime naglašava logičnu povezanost realnog sektora s bankarskim, povezanost koja podrazumijeva da banke dijele sudbinu gospodarstva. U Hrvatskoj, međutim to pravilo ne vrijedi ili ekonomija više nije ono što je bila. Naime, hrvatskom gospodarstvu, a onda posljedično i hrvatskim građanima, i odlično kaže kolegica Dalić, HNB postoji radi hrvatskih građana, dakle nažalost je sve lošije, a banke kao da nemaju nikakve veze s tim. Banke nisu servis hrvatskom gospodarstvu, nisu ni zainteresirane da to budu, jer imaju jednog savršenog sigurnog klijenta, državu. Iako najveći dio sredstava za svoje plasmane alimentiraju upravo iz štednje građana i iz depozita hrvatskih poduzetnika. Da banke ne dijele sudbinu hrvatskog gospodarstva ni hrvatskih građana pokušat ću dokumentirati nekim podacima koji se mogu iščitati iz teksta ovoga izvješća. U 2009. godini na vrhuncu krize kad je gospodarstvo palo 6%, neto dobit banaka iznosila je 3,5 milijarde kuna. U 2010. gospodarstvo je palo daljnjih 1,2%, neto dobit banaka porasla je na 4,3 milijarde kuna, dok je u 2011. godini koja je za gospodarstvo godina stagnacije, dakle imamo nulti rast, neto dobit banaka raste daljnjih 10% i iznosi 4,7 milijarde kuna. Jednak trend nastavlja se i u ovoj 2012. godini, dakle na prijelazu iz 2011. u 2012., preciznije u 4 kvartalu 2011. i prvom kvartalu 2012. ponovno uzastopno, nažalost imamo negativne stope gospodarskog rasta što znači da je gospodarstvo ponovno palo u recesiju, čim imamo 2 uzastopna razdoblja negativan rast. Bruto dobit gospodarstva u prva 3 mjeseca 2012. bila je manja čak za 73% u odnosu na komparativno razdoblje 2011. godine. A što se istovremeno dogodilo s bankama? Banke su istovremeno zabilježile dobit prije oporezivanja u iznosu od 1, 3 milijarde kuna za prva tri mjeseca. Gledamo li kumulativno posljednje 4 godine od početka krize 2008. do zaključno 2011. godine hrvatsko gospodarstvo zabilježilo je pad od gotovo 10%. Industrijska proizvodnja pala je 27%, izgubljeno je oko 140 tisuća radnih mjesta, životni standard hrvatskih građana pao je barem za 20%, a što se ponovno pitam dogodilo s bankama? Banke su istovremeno ostvarile preko 15 milijardi kuna čiste dobiti. Interesantno je da je kriza naštetila bankarskom sektoru, to treba reći, u svim državama jugo-istočne Europe osim u Hrvatskoj. U tim državama banke bilježe masovne gubitke a u Hrvatskoj povećavaju dobit. Primjerice, u Sloveniji banke već drugu godinu za redom posluju negativno. U 2011. gubici su iznosili 436 milijuna eura. U Srbiji gubici bankarskog sektora iznose 18 milijuna eura, slično je u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji. U Hrvatskoj, kao što sam već maloprije bila rekla, banke su ostvarile 4,7 milijardi kuna, ili sad ćemo to pretvorit u eure da bismo uspoređivali s ovime što sam prije rekla u drugim zemljama, dakle to je 623 milijuna eura neto dobiti. Naravno, najveći dio ove dobiti odnosi se na 2 banke, na Privrednu banku i na Zagrebačku banku. No, ono što je vrlo interesantno u vezi s ovim dvjema najvećim bankama jest činjenica da su istovremeno njihove matice u Italiji, dakle Intesa San Paolo i Unicredito poslovale s gubitkom i to je razlog zašto im je uz još 24 talijanske banke američka rejting kuća Mudis snizila kreditni rejting. Direktna posljedica nižeg rejtinga je viša cijena kapitala. Dakle, ove banke će posuđena sredstva morati plaćati skuplje. U Hrvatskoj su gubici u bankarskom sektoru jedan posve minorna pojava. U 2011. godini iznosili su tek nešto više od stotinjak milijuna kuna, a odnosili su se na 8 i to malih banaka. Nadalje, interesantno je da su u 2011. godini u usporedbi s 2010.sve banke popravile svoj rezultat, banke gubitaši smanjile su gubitke, a dvije banke koje su 2010. zaključile negativno u 2011. su prešle u zonu pozitivnog financijskog rezultata. Ono što ne želim, je da se iz moje rasprave zaključi da sam nezadovoljan izvrsnim rezultatima financijskog sektora u Hrvatskoj. To je u principu dobro i rezultat je prije svega visoke kapitaliziranosti banaka, međutim ono što bode u oči, u kontekstu činjenice, dakle to zaista nije prihvatljivo da istovremeno gospodarstvo grca u gubicima i u silnoj nelikvidnosti. Jednom riječju u Hrvatskoj nema krize za banke, Hrvatska je pravi eldorado. Iako gospodarstvo pada, iako građani i država imaju sve manje novaca i sve su zaduženiji, pokazatelji profitabilnosti bankarske industrije u Hrvatskoj rastu. Koja je formula rasta dobiti banaka u Hrvatskoj? Rast dobiti bankarskog sektora temelji se na rastu kamatnih prihoda i na uštedama na troškovima rezerviranja za gubitke. U četiri krizne godine, dakle od 2008. do 2011. banke su preko aktivnih kamata naplatile 84 milijarde kuna dok im je pasivna kamata istovremeno iznosila 42 milijarde. To znači da je razlika između aktivnih i pasivnih kamata ili neto prihod po kamatama iznosio 42 milijarde kuna. Da bi se dobio uvid o kakvom je novcu riječ, koji je to red veličina to je iznos koji je jednak cjelogodišnjoj isplati mirovina u Hrvatskoj i troškovima svih zaposlenih u zdravstvu. Dalje, u te četiri godine banke su naplatile preko 17 milijardi kuna bankarske provizije i različitih naknada. Istovremeno njihovi troškovi s tog naslova iznosili su svega 5 milijardi kuna što znači da je razlika, odnosno čisti prihod od provizija i naknada iznosio 12 milijardi kuna. Prihodi se moraju ostvarivati čak i kad plasmani padaju pa i kad se povećava udio loših tzv. nenadoknadivih kredita, a znamo da je udio povećan i on sad iznosi nekakvih 12,4%, a to je moguće jer visinu provizija i naknada banke formiraju potpuno slobodno. Dakle, bez ikakva nadzora ili obveze da objasne načela i kriterije prema kojima određuju njihovu visinu. Banke naplaćuju, kad izgovaram ovu brojku onda se uvijek sjetim i onih kojekakvih nefiskalnih davanja, dakle banke naplaćuju čak 242 različite naknade. S tim da npr. prva opomena za dugovanje nema istu cijenu kao ona druga i treća iako je trošak slanja opomene potpuno jednak, nepromijenjen. Za razliku od toga u Švedskoj se slanje opomene uopće ne naplaćuje jer bi to bilo zamislite neprimjereno. Aktualna Vlada je kroz izmjene Zakona o zaštiti potrošača ukinula trošak opomene za neplaćanje računa, to uključuje dakako i opomene banaka, međutim mislim da bi HNB kao nezavisni regulator morala bitno pojačati nadzor nad bankama, nad njihovim troškovima i prije svega povući neke poteze u segmentu zaštite njihovih klijenata. Hvala i vama poštovana zastupnice. Prijavljene su dvije replike. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, prva replika. tad sam rekao da je najbolje bankarima poslovati u Hrvatskoj. Upravo ste vi to potvrdili, rekli ste jednu rečenicu da zapravo banke svoje poslove uređuju bez kontrole. Govorili ste o tome, o 4,7 milijardi kuna dobiti u 2011. i po onom što ste rekli u 2012. će biti dobit banaka 5,2 milijarde, znači biti će više ako prosuđujemo po prvom tromjesečju ove godine dok istovremeno u matičnim zemljama te banke posluju sa gubicima. Jesu li, opet ponavljam, u Hrvatskoj genijalni bankari? Sasvim sigurno da nisu genijalni bankari jer bi te bankare preselili u Italiju, Francusku, Veliku Britaniju i oni bi tamo ostvarivali enormne dobiti. Upravo je to HNB i Hrvatska država ne rade svoj posao, svoj posao, HNB i Hrvatska država ne radi na dobrobit hrvatskih građana ma koliko god. Rekao sam da je ovo hram neoliberalnog kapitalizma postao da hrvatski građani više nikome nisu bitni jer ovo što je prije gospođa Dalić govorila da, iz njezine perspektive to sasvim pozitivno, s moje nije. Različita su dva koncepta. Mi zastupamo koncept u kojem se građani pitaju za nešto i mi gradimo koncept države koja je na usluzi građanima pa i banke pa i HNB i to sada sasvim sigurno nije HNB jer je usluzi krupnom kapitalu i bankama, a tu a tu tvrdnju potkrepljuju upravo činjenice koje ste vi poštovana kolegice rekli. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. A kolegica Jelaš rekla je i dobro je rekla, rekla je to i predstavnica kluba HDZ-a da su dobri rezultati banaka dobra činjenica. Gospodin Vukšić je prilično uporan, a moram reći i usamljen na putu da dobar rezultat banaka financijska stabilnost da nije dobra činjenica za gospodarstvo. Dobri su prije svega za njihove klijente, dakle za hrvatsko gospodarstvo i za hrvatske građane koji rade u tom gospodarstvu ali i kao klijente banaka pojedinca. Rekoh i ja u svojoj raspravi, a ponovila je kolegica Jelaš, dakle da svi moramo preuzeti odgovornost i i dati svoj doprinos na izlasku iz krize i na jačanje hrvatskog gospodarstva. Hrvatska vlada prepoznala je tu odgovornost i kroz Zakon o financijskoj stabilnosti i predstečajnoj nagodbi koji je relativno nedavno bio ovdje i praktički kroz te zakonske odredbe pozvala i primarno i hrvatske bankare, dovela ih u poziciju da dakle preuzmu i svoj dio odgovornosti za sudbinu ili za budućnost svih nas. Jednako kao i vi kolegice Jelaš i u tom dijelu se slažem sa vama, a očekujem i mjere HNB-a koje će također u tom smjeru jače i kvalitetnije pozicionirati ulogu banaka u Hrvatskoj u smjeru društvene odgovornosti ali ne na štetu i uštrb nekoga nego na dobrobit svih nas, dakle kako je to popularno reći win-win situacije. Hvala lijepa. bankarska industrija trebala bi se, to sam u svojoj raspravi i naglasila, trebala bi se daleko više uključivati u to da se dijeli sudbina hrvatskog gospodarstva i ono čime sam osobno nezadovoljna je da se premalo uključuju u projekte preko HNB-a. Dakle, uključivanje industrije banaka u plasmane, odnosno kreditiranje preko HBOR-a je nezadovoljavajuće, očekivalo se puno više, očekivalo se i govorilo se

u omjeru 50:50. Čak ni tada banke ne pokazuju previše volje i zainteresiranosti za ulaženje u kreditne aranžmane.

Uvažena kolegice Jelaš, pa ja se slažem sa dobrim djelom vaše rasprave. Ono s čim se ne slažem moram priznat je činjenica da prozivate banke za dobit, ali ja ne mislim da je problem sama činjenica da hrvatske banke imaju dobit, dapače mislim da je to dobra stvar, međutim možda je problem što se radi s tom dobiti ili je problem to što cijeli ostali dio gospodarstva čega su i banke, hrvatske banke i naravno krvotok na neki način ne ostvaruje tu dobit. mislim da je to zapravo problem i činjenica je zapravo jedna da trebamo prestat tražit izlike u nekom drugom, treba konstatirati činjenicu, a to je da kad god prozivamo hrvatske banke za kamate ili ili za tu dobiti koja je jednim dijelom rezultat i kamata naravno. Prije svega za visinu tih kamata odgovornost snosi država, odnosno Hrvatska vlada, svaka Hrvatska vlada jer ona ima ultimativni utjecaj na to pošto će se i hrvatske banke moć zaduživat i nakon toga plasirat u najvećem djelu hrvatskom gospodarstvu novac. No, vratimo se HNB, dakle uvažavajući činjenicu da mi zaista nismo niti velika država niti velika ekonomija, dakle da HNB nema sve one alate koje najčešće spomenuti FED ima ili neke druge centralne banke. I dakle moć utjecaja HNB-a treba ipak, mislim da treba obratit pažnju na nekoliko ključnih teza. A to je, mislim da s obzirom na krizu koja evo traje već 5 godinu, HNB mora iznaći načina kako će još više preuzeti, ajmo reć odgovornost ili sudjelovanje u pronalasku rješavanja gospodarskog oporavka odnosno općenito opće gospodarskog rasta i budućih gospodarskog rasta posebno na pragu ulaska u EU. Tu naravno, ja mislim da nitko ozbiljan ne uključuje tiskanje novac, to nam neće riješit probleme, međutim isto tako treba konstatirati da s obzirom na trend hrvatskog gospodarstva zadnjih 10 godina i rast koji je dominantno zapravo bio suportiran kreditima bez novca, bez novog novac neće biti ni ozbiljnog gospodarskog oporavka ili rasta u skoroj budućnosti. Također, mislim da HNB mora naći način kako motivirati banke, hrvatske banke bez obzira na vlasništvo, da financiraju hrvatsko gospodarstvo. Hrvatski građani naime također ovise o tom hrvatskom gospodarstvu i ne sviđa mi se teza ministra financija koji kaže, pa mi smo rasteretili gospodarstva, a krizu smo prenijeli, odnosno teret oporavka i konsolidacije fiskusa na hrvatske građane. To jednostavno ne može biti točno, mislim da svi razumijemo, posebno u maloj zemlji kao što smo mi da smo svi u jednoj, u više spojenih posuda i da hrvatski građani izravno ovise o hrvatskom gospodarstvu i obratno. Ne govorim sad samo o potrošnji hrvatskih građana i utjecaju na hrvatsko gospodarstvo. Moram također reći da u 21. stoljeću nikako neće bit moguće posebno za neveliku ekonomiju kao što je naša bilo kakvim metodama prisile ili zabrane potaknut novi val gospodarskog rasta. Jedini način, to se tiče i HNB i svake i svake Hrvatske vlade i bilo koje institucije u zemlji isključivo motivirajući i privoleći dijelove sustava na novu aktivnost i motivirajući se može ostvariti zaista gospodarski oporavak prvo, a nakon toga i gospodarski rast. I na kraju, mislim da hrvatske banke, rekao sam već bez obzira na vlasništvo, mislim da je došao trenutak da počnu i same sudjelovati u traženju izlaza za hrvatsko gospodarstvo, ne samo refinancirajući po mogućnosti jeftinije hrvatske poduzetnike i ne traže, i da ne traže neprekidno izlaz za svoju profitabilnost i koja je dobra i dobro došla u javnom sektoru i javnim poduzećima zato što i bankari su svjesni, a to je da kao što sam već rekao njihovi klijenti izravno ovise o hrvatskom gospodarstvu. I hvala Bogu još uvijek su dominantno hrvatski građani zaposleni u privatno sektoru, dakle nužno je pronaći rješenje za hrvatske poduzetnike, posebno za srednje i male, zato što u sljedećih 5 do 10 godina novi val zapošljavanja u Hrvatskoj dominantno će doći ne iz velikih sustava, ne iz javne administracije, ne daj Bože i javnog sektora, nego upravo iz djela djela srednjih i malih poduzetnika. I mislim da tu trebaju biti usmjerene apsolutno sve snage, ne samo trenutno javne administracije, odnosno lijeve Vlade, nego i HNB. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljene su 2 replike. Prva replika je poštovane zastupnice Nadice Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani predsjedniče. Kolega Miloševiću ja jesam intonirala svoju raspravu u smislu tom da naglasim da doista je u redu da je ovako visoka profitabilnost i bankarskog sektora u Hrvatskoj, ali naglasila sam i to da to bode oči u trenutku, dakle u kontekstu situacije kakva ovoga trenutka vlada u gospodarstvu i kakva jest među građanima Hrvatske. Dakle, dobro je u principu što je rezultat bankarskog sektora tako dobar, što ostvaruju tako visoku dobit. Rekla sam pri tom da je to prije svega rezultanta visoke kapitaliziranosti banaka, to je dobro međutim nije dobro što se zna da najveći dio sredstava za svoje plasmane banke alimentiraju, kao što sam rekla upravo iz štednje hrvatskih građana i iz depozita poslovnih subjekata. Dakle, to je nespojivo, da s jedne strane uzimate ta sredstva, s druge strane ih plasirate po tako visokim kamatnim stopama i ostvarujete tako visoku dobit. A da istovremeno iscrpljujete i gospodarstvo i građane. Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Domagoj Milovšević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Naravno, slažemo se, dakle nisam ni intonirao u svoju raspravu, upravo o tome, samo sam želio konstatirati. Drago mi je da se slažete sa činjenicom da je profitabilnost dobra i značajan. Ono što bi bilo interesantno, upravo ovo što ste sad otvorili kao pitanje, a to je čut kad govorimo o štednji u hrvatskim bankama. Koji je to dio štednje zaista hrvatskih građana, odnosno državljana RH, a koji je to dio štednje koji se zapravo transferira iz inozemstva u banke u stranom vlasništvu ili u hrvatske banke. Dakle, po višestruko većim kamatama na depozite u RH nego što je to u nekim drugim državama u okruženju. I u tom smislu, naravno, da i banke sigurno mogu i trebaju participirati u tome da hrvatsko gospodarstvo na pragu u Europsku uniju ne može biti uspješno ako plaća tri, četiri puta veće kamate nego što je konkurencija, nego što ili središnjoj Europi. U tom smislu sam zapravo na početku svoje rasprave naglasio da ipak ultimativno oružje, odnosno alate, ima Hrvatska Vlada i uspješnost upravljanja hrvatskom državom i hrvatskim gospodarstvom na te kamate.

raspravom slažem, i samo bih htio napomenuti da bi samo zlonamjeran i budalast čovjek se veselio gubicima banaka u Hrvatskoj. To nikada nitko nije rekao i nisam čuo u ovom visokom domu … Nesrazmjer Nesrazmjer visine, slažem se s vama, to je u opisu države, vlasti. Poslovanje banaka u Hrvatskoj, ja naglašavam, ne hrvatskih banaka, pogledajte strukturu njemačkih banaka u kojem vlasništvu su banke u državno u 50%-tnom vlasništvu njemačke države. Pa zašto ako je to tako loše, zašto onda Njemačka to sve ne rasproda i kaže: evo vama, mi smo loši gospodari. Loša je vlast, nije gospodar loš. Znači, nije problem dobit banaka, problem je oporezivanje bankarskog sektora, problem je odnosa prema bankarskom sektoru, problem je čini mi se u nekom tihom dogovoru da banke mogu raditi što god žele, a da vlast neće reagirati. I onda tu ponovno ponavljam, jer mi danas raspravljamo o tome kako je Hrvatska narodna banka poslovala u 2011. godini, onda je tu problem i Hrvatske narodne banke koja treba upozoravati barem jer alati, instrumenti stoje ovdje u Saboru, odnosno prije na prijedlog Vladi pa onda ovdje u Saboru se izglasava. Međutim, mi ne želimo, i zato ponavljam, mi nismo na usluzi građanima, mi ne štitimo građane. Treba zaštititi banke ali treba zaštititi i građane.

spomenuli ste kolega Vukušić jednu rečenicu, a ja se generalno tome protivim i od početka smo na to upozoravali da to neće dati željene rezultate, a to je, spomenuli ste, oporezivanje banaka. Ja naime ne mislim, ne samo kada govorim o oporezivanju banaka, nego općenito, dakle, novi porezi, veći porezi neće riješiti pitanje našeg gospodarstva i neće doprinijeti gospodarskom oporavku nego upravo suprotno. Upozoravali smo u ovom visokom domu prije više od šest, sedam mjeseci što će se dogoditi ako se digne PDV. Rezultat je očigledan. Ajmo samo razgovarati o brojkama. Pogledajmo prošlu godinu, drugi treći kvartal, jedan dio gospodarskog oporavka i rasta kada smo i tehnički izašli iz recesije prošle godine vam je izravno i u svezi sa ukidanjem šest mjeseci prije roka. Dakle, točno se može vidjeti trend gospodarskog rasta, odnosno pada. I ove godine također. Dakle, više porezno opterećenje, a o tom stalno ja osobno govorim, nemojmo zaboraviti da gotovo četiri godine ekonomske krize imamo u kontinuitetu. Dakle, i hrvatski građani i gospodarstvo su gotovo svi sve svoje rezerve potrošili, upotrijebili. Dakle novi nameti, novi veći porezi neće apsolutno riješiti ništa nego će produbiti krizu i začarani krug koji je, znači negativnu spiralu, na žalost nastaviti a ne da konačno zaustavimo pad i propadanje. I neki dan sam govorio o padu kupovne moći hrvatskih građana, o padu standarda. Dakle, to je ono gdje jednostavno treba podvući crtu. Neće se novim porezima, većim porezima to moći promijeniti nego upravo suprotno. Hvala lijepa. Završili smo listu prijavljenih za raspravu. Pozivam viceguvernera poštovanog Relju Martića za završnu riječ. Izvolite. Relja** Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici! Ja ću vrlo kratko. Prije svega zahvaljujem se zaista na raspravi koja je ovog popodneva ovdje ne bih se osvrtao na određene na one sve prethodno o guverneru, ali bih htio samo reći upravo zato što smo itekako svjesni u kakvim smo vremenima, u kakvoj teškoj krizi smo. Ja sam dobar dio izlaganja svoga upravo posvetio da pokažem i da objasnim koliko središnja banka zaista brine i u službi je interesa Hrvatske i hrvatskog građana, ali naravno u zakonskim okvirima što njena zadaća i jest i na način na koji ona to može napraviti. I ponavljam ono što sam rekao u uvodnom izlaganju, ona to može raditi tako da održava financijski sustav zdravim, stabilnim, otpornim na šokove, da održava tečaj stabilnim, da održava relativno i inflaciju niskom i cijene stabilnima i da na kraju krajeva vodi jednu aktivnu, monetarnu politiku, akomodativnu koja u ovim trenucima osigurava visoku likvidnost bankovnog sustava da se na taj način ipak ne destabiliziraju određene nominalne veličine u našoj ekonomiji. to sam htio reći, htio sam reći vrlo kratko i o tečaju ali mislim, shvatio sam da ste jučer o tome puno govorili. Ono što će vas možda začuditi, ali ja ću zaista reći, da jedna jača tečajna politika u smislu jače deprecijacije i devalvacije, ona bi bi imala određene i kratkotrajne efekte i to prije svega pozitivan efekt na taj način da bi nam smanjila realne plaće. Svima nama. Ali ima itekako puno drugih u ekonomiji kao što je hrvatska, negativnih efekata koji su puno teži i izazavali bi punu veće poremećaje i probleme za sve sektore, i državu i gospodarstvo i stanovništvo kada bi se vodila politika deprecijacije tečaja. I zbog toga će HNB i dalje voditi ovakvu tečajnu politiku i smatra je primjerenom i dapače nove analize mnoge pobijaju ono staro udžbeničko kako deprecijacija = povećanje izvoza = povećanje zaposlenosti u ekonomiji poput Hrvatske. Ona bi dapače dovela do recesijskih kretanja, a ne povećanja zaposlenosti. Ali, bez obzira na sve to ja bih samo htio još se okrenuti malo i u budućnost i zahvaliti se još jednom svima koji su u raspravi naglašavali potrebu veće uloge HNB-a u jačanju zaštite potrošača. I to je zaista nešto što je u žiži našeg interesa i rada i mi mogu slobodno najaviti i gospođi Jelaš i drugima koji su o tome govorili da će HNB a to je već u zadnjih nekoliko mjeseci i pokazala imati daleko veću inicijativu da tu neke stvari zaista dovede na pravi kolosijek i da na neki način puno više radi na tome da zaštiti korisnike bankovnih usluga. Evo još jednom zahvaljujem na raspravama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala viceguverneru. Na vaše izlaganje prijavljene su replike. Prvi je poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja moram reći da mi je zaparalo uši iako se nije radilo o meni, ali mislim da rečenica neću se osvrtati na onaj esej o bivšem guverneru nije način komunikacije u odnosu predlagatelja koji dolazi izvan Hrvatskog sabora i zastupnika u Saboru, pogotovo slagali se ili ne slagali sa tezama koje je taj zastupnik iznio, pa bih molio da malo malo ipak pripazimo na dostojanstvo institucije i ljudi koji u tim institucijama sjede. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Druga replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Hrvatski prepoznali u mom govoru, vjerujem da to ide na moj račun, ali se ne ljutim na to, svatko ima pravo misliti i govoriti a već smo i naučeni u Hrvatskom saboru da uvijek kad nam dolaze predstavnici Vlade ili neki drugi predstavnici da nam drže bukvice ovdje i samo što nas za uši ne povlače. Sve je to u redu. Rekli ste da financijski sustav je stabilan na šokove, ali nisu stabilni građani na šokove i oni svakoga danas sve više šokova proživljavaju i ne znam dokle će te šokove moći proživljavati. Eksperimentira se i u potpunosti se slažem prije je gospodin Milošević rekao jednu stvar, samo da pojasnimo. Nitko nije za nove poreze, ali država ima instrumente kako destimulirati banke da nameću veće kamate. Da nameću veće kamate na kredite i građanima i poslodavcima. Ja o tome govorim, ja se ne zalažem za nove poreze nego baš suprotno zalažem se da se to smanji. I spomenuli ste prije gospodine viceguverneru recesija, antirecesija. Na djelu je u Hrvatskoj recesijska politika, ne antirecesijska politika. Sve više građana štedi, sve manje troši. Sve države u okruženju države u naprednijem dijelu Europe iz recesije su izašle na taj način što su stimulirale potrošnju, a ne držanje novaca u čarapi. Međutim, naši ministri svaki put kad stanu pred kamere građani strepe, cijedi im se znoj s lica jer ih straše nemojte sutra će biti, poginut ćemo svi, bit će kataklizma itd. Na djelu je recesijska politika i to nitko neće čuti. To smo već 20 puta, 30 puta rekli u Saboru i to je točno Hvala i vama. Ovime smo završili prijavljene za raspravu i za replike. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o izvješću kad se steknu uvjeti za to.